Kõnesoove ei ole. Seega võime minna tänase päevakorra juurde. Päevakorrapunkt nr 1 on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 205 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks

täpsemalt haigushüvitiste süsteemi inimsõbralikumaks, patsiendisõbralikumaks muutmist.Meie ettepaneku sisu on kahekihiline. Ühest küljest on meil soov jätkata vahepeal kaks ja pool aastat kestnud ja ka varem, enne majanduskriisi kehtinud soodsama haigushüvitiste maksmise korraga, nii et inimestel oleks õigus ja võimalus saada hüvitist haigestumisel juba alates teisest päevast.

pea kunagi inimese enda süü. See on paratamatus, mis võib tabada igaühte meist. On ainuõige ja inimlik, et haigeks jäänud inimene ei kaota seetõttu majanduslikult märkimisväärset osa oma sissetulekust.

toidukuludeks, kommunaalarvete maksmiseks, panga ees võetud kohustuste katmiseks või muudeks elutähtsateks toiminguteks. Teine põhjus, miks see muudatus on hea, on loomulikult põhimõte, et haigena koju jäämine ei ole mitte ainult üksikisiku huvides, et tema terveneks, paraneks, vaid on ka riigi, ühiskonna huvides tervikuna.

kuni potentsiaalsete surmajuhtumiteni välja, ning ühtlasi konkreetse tööandja vaates riski, et algselt ühest haigest töötajast võib saada kümmekond. Mingisuguses asutuses võib see tähendada reaalset töö ajutist katkestamist.

paluma.Ma palun Riigikogu toetust sellele eelnõule. Ma arvan, et see on igati mõistlik. Meie algne plaan oli jõustuda see juba alates 1. juulist 2023, aga kahetsusväärsel kombel siin parlamendis mõned eelnõud liikusid kiiremini kui teised. Mõne eelnõu puhul leidis valitsuskoalitsioon vajaduse ja võimaluse neid kevadel kiirkorras arutada,

Põhimõte, printsiip on see, mis loeb. Ma arvan, et sellises raskes kriisis, kus Eesti inimesed praegu on, on ainuõige, et riik oma inimesi nii tervise vaates kui ka majanduslikus mõttes senisest rohkem toetab. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Maria Jufereva-Skuratovski, palun!

Üldiselt töösuhe on alati kahepoolne: on tööandja huvi, et töötaja oleks terve, käiks tööl, ja on töötaja huvi, et teda töökohas väärtustataks, et tööandja teaks, et temaga saab arvestada.

1000-eurose palga puhul. Isegi selle süsteemi puhul. Praeguse süsteemi puhul tõesti 5 päeva kojujäämist tähendaks talle rahalises vaates 180 eurot kaotust. Esimesed kolm päeva on 150 eurot, edasi 15 eurot päeva kohta.

Küll aga on inimesel võimalik jääda koju, kui see vajadus päriselt tekib. Andrei

Nüüd see moraalne pool. Ma olen teiega hästi nõus, et tegelikult on see inimeste suhtes ebaõiglane, et näiteks Riigikogu liige võib haigeks jääda,

reeglina inimene, kellel pole võimalik kergekäeliselt koju jääda, kellel niigi võib olla keeruline töösuhe, kogu töö- ja pereelu ühitamine ja nii edasi, tema on see, kes kaotab rahaliselt. Juba praegu kaotab ta päris palju, nagu ma tõin näite, 1000-eurose palga puhul 5 päeva haigestumist tähendab inimesele 180 eurot kaotust, mis on 18% tema kuusissetulekust. See on meeletu summa,

on.Ja toon veel kord selle näite, et meil on see teisest päevast hüvitamise süsteem kehtinud varem, enne majanduskriisi, kui seda 2009. aastal kärbiti, ja ta on kehtinud ka vahepeal kaks ja pool aastat. Mul oli au olla tervise- ja tööminister, vahepeal ka sotsiaalminister, ma lootsin tõesti, et me suudame ta püsivana jõustada, aga kahjuks läks teisiti, nagu näha.Nüüd see teine pool küsimusest: kas võiks tööandjate koormust vähendada?

Nii nagu meie valitsuste ajal panime sinna järjest raha juurde. Jüri Ratase esimene valitsus teatavasti hakkas maksma ravikindlustuse maksu eakate eest, see tõi valdkonda sadu miljoneid lisaraha. Ajal, kui mul oli au minister olla Jüri Ratase teises valitsuses, panime juurde 540 miljonit eurot tegevustoetust nelja aasta peale kokku, 2021–2024. Sarnaseid otsuseid ootan loomulikult ka praeguselt valitsuselt, et tervisevaldkonnal oleks võimalik tegeleda haigushüvitiste süsteemi soodsamaks muutmise

Esimene osa on see, et endise ministrina sa kindlasti mäletad väga hästi, kui palju probleeme ja arusaamatusi tõi praegune seadusandlus selles teemas, mida me nüüd püüame muuta. Ja teine: kui võrrelda meiega võrreldavate riikide seadusandlust selles temaatikas, mida me praegu käsitleme, kas on seal võrdlusmomente? Ma olen kuulnud sellist ulmelist lugu, et kui Rootsis keegi helistab oma tööandjale ja ütleb: "Ma ei saa täna tulla, mul on spliin," siis tööandja esitab ühe küsimuse: "Kas te saate ise hakkama või saadame kedagi teile

aga lisaks sellele on loomulikult veel omajagu survet neil inimestel minna tööle haigena. Ehk üks pool on see, et ma kaotan rahaliselt, ja teine pool on see, et mu tööandja vajab mind füüsiliselt kohale ja ma ei julge seda rahalist kaotust võtta. Võib-olla ma ei julge ka sellega riskida, et tööandja vaatab, et ma polegi nii kindel töötaja,

Ehk siin peab arvestama sellega, et kui me anname selle tööandjate otsustada, siis me tekitame omakorda olukorra, kus on mõnes mõttes privilegeeritud töötajad, kellel on kõiksugu hüvitised ja kindlustusskeemid juhuks, kui nad haigestuvad või vajavad terviseteenuseid, aga siis on ka sellised lihtsamad inimesed, kes peavad hakkama saama

ja teisalt ka tööandjatele praeguse kriisi ajal sobiv lahendus. Mina olen kindlasti aruteluks avatud ja valmis ja usun, et parlamendi koosseis mõistab samuti selle teema olulisust. Andre Andre Hanimägi, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma arvan, et teie töökangelaste mõte oli päris huvitav mõte, mida võiks arutada. Kui me seda eelnõu täna vastu ei võta, siis võiks vähemalt tänukirja anda nendele inimestele, kes oma

Üks kriitikakoht on olnud see, et meil oli koroona ja sellepärast me tegime selle ajutise süsteemi. Nüüd see pandeemia on läbi ja ajutist süsteemi enam ei ole vaja.

Nii nagu mitme sellise hea asjaga kipub olema: valimisteni on soodsam kord, pärast valimisi vaatame, kus saab kokku hoida, kärpida või makse tõsta. Ma loodan, et see on juhus, aga antud juhul läheb see sinna mustrisse. Ja see halvem kord – ebasoodsam ja inimestele tervisevaenulikum kord – kehtis alates 2009. aasta majanduskriisist kuni 2020. aastani, kuigi seal oli ka vahepeal erisus – meil oli see lühike periood, kus maksime hüvitist alates esimesest päevast eriolukorra ajal. Nii et neid mudeleid on natuke erinevaid olnud, aga ütleme nii, et see kehtis umbes 10 või 11 aastat

kehtis. Siis tuli majanduskriis, krokodillikomisjon, tehti erinevaid kärpeid, tõsteti makse. Kogu aeg käis selline teadmine, et kui kriis on möödas, küll me siis jälle need ilusad ja head asjad taastame.

vähemalt foonina lubati, ei täidetud. Jah, tõesti õnnestus meil veenda koalitsioonipartnereid, et kriisi ajal sai selle süsteemi juurde tagasi tuldud. Aga kas kevadel

Aitäh! Nüüd sa lähed sellesse perioodi, kui ma veel ei olnud parlamendis, kui sa mõtled seda eelmist pikendamise otsust. Toona mul oli au töötada vahepeal Tallinna abilinnapeana, enne seda ministrina. Minu seisukoht oli algusest peale see, et soodsam kord võiks tulla püsivalt.

Mina loomulikult lootsin, et tuleb uus valitsus, vaatab selle üle ja [leiab,] et 1. juulil 2023 kehtima hakkav regulatsioon võiks olla vähemalt selline, nagu seni oli, et teisest päevast 70%, aga võib-olla tuleb uus ja parem valitsus pikema plaaniga, kes ütleb, et tegelikult see 70% on vähe, ja tuleb välja näiteks sarnase ettepanekuga,

Mitte midagi! Ootab. Ja ootaski, kuni lihtsalt see varem, kriisi ajal kehtestatud regulatsioon taas kehtima hakkas. Inimesed rahaliselt sellest kahjuks kaotavad. Andrei Andrei Korobeinik, palun! Suur tänu! Te eelnevalt mainisite, et sellel muudatusel võivad olla negatiivsed mõjud see võib olla kallis, ja see võib olla põhjus, miks osa koalitsioonist ei taha seda toetada. Aga kas te olete kaalunud seda, et sellel eelnõul on ka positiivsed majandusmõjud? Inimene ei tule haigena tööle,

meil ei ole tegemist sellise lihtsa Exceli tabeliga, vaid sellel on kaudselt ka positiivsed mõjud. Mis teie arvate, kas sellel eelnõul on riigieelarvele pigem positiivne netomõju või pigem negatiivne? Suur Lugupeetud kolleeg, ma pean teid tunnustama: väga õige küsimus ja väga õige teematõstatus! Kui mul oli au olla minister, siis ma väga tihti vaidlesin kolleegidega teistest ministeeriumidest, kellele meeldis öelda, et Sotsiaalministeerium on ainult kuluministeerium, see muudkui põletab raha – tervishoidu, töövaldkonda, eakatele.

Siin on sama küsimus. Esiteks, te ütlesite õigesti: kui inimesed on tervemad, siis nad saavad varem tööle naasta, ei pea nii pikalt vinduma ja nende töövõimekus on suurem. Tegelikkuses tööandja võidab sellest, et tema haigestunud töötaja on kodus, kui ta terviseseisund ei võimalda tööd teha, puhkab, ravib haiguse välja, taastub ja tuleb tööle tagasi. See on esimene võit. Teine võit on loomulikult see, et kui inimesed üldiselt hoiavadki oma tervist rohkem, ei nakata ka teisi,

See on iseenesest juba karjuvas vastuolus. Me ütlemegi teadlikult, et me teame, et inimesed elavad veel oma tööelus kümme aastat täitsa tõsiste tervisemuredega, rääkimata sellest, et inimene võiks olla elurõõmus ja terve ka pensionärina, miks mitte töötada või hoida lapsi-lapselapsi, tunda elust rõõmu. Ehk tegelikkuses eesmärk peab olema ju ka see, et riigi poliitika toetaks tervena elatud eluaastate kasvu. Siin kindlasti mängib olulist rolli see, et inimene ka väiksemate haiguste korral,

ühiskondliku ebavõrdsuse küsimus. Ehk me ei saa kunagi lähtuda sellest, et jätame kuskile raha panemata, siis hoiame raha kokku. Me peame vaatama, mis on ka investeerimata või toetamata jätmise tagajärjed ühiskonnale. Meil on niigi suur ühiskondlik ebavõrdsus, meie jõukamad lähevad jõukamaks. Valitsus teadlikult oma maksupoliitikaga suurendab ebavõrdsust ja isegi ei eita seda. Reformierakonna loogika on see, et kuna meiega koos, Keskerakonnaga koos, ühiskondlikku ebavõrdsust vähendati, tõsteti pensione,

portselanpäkapikku juurde ja see on kulu, millest midagi ei sünni, vaid praegu me räägime sellest, et investeerime selle raha tervishoidu, Eesti inimestesse, ja ühtlasi vähendame seeläbi majanduslikku ebavõrdsust, mis on Eestis niigi suur. Aitäh!

panna selle maksukaose eelnõude paketi juurde ka mõni positiivne asi, näiteks see konkreetne hüvitise tõstmine, siis olekski juba probleem lahendatud ja me täna seda arutama ei peaks.Kuna seda soovi ja valmisolekut toona ei olnud, siis me arutame seda praegu. Eks siis tuleb kahe lugemise vahel muuta seda jõustumisaega,

vaala: ravimid, töövõimetushüvitised ja tervishoiuteenused. Nendest kaks esimest, ravimid ja töövõimetushüvitised, on avatud teenused. Minu küsimus on selles, et kui need avatud kohustused võtavad ära kogu raha ja inimesed ei pääse selle tõttu arsti juurde,

Ma olen väga seda meelt ja olen seda korduvalt rääkinud, et tervisevaldkonna eelarvet tulebki tõsta. Ja ma mitte ainult ei räägi sellest, vaid minu ajal seda ka tehti, samuti tehti meie varasemate valitsuste ajal. Ehk me oleme siin olnud sõnades ja tegudes järjepidevad.Ma loodan, et praegune koalitsioon leiab samuti võimalusi tervisevaldkonda lisaraha tuua.

siin on mitu mudelit ja ma olen lahkesti valmis neid tutvustama. Üks variant on teha sarnane otsus, nagu tegi Jüri Ratase esimene valitsus eakate eest. Toona oli terviseminister Jevgeni Ossinovski, siis me hakkasime maksma eakate eest ravikindlustust. Sarnane mudel on võimalik rakendada nii, et riik maksab iga lapse eest

Tervisekassa kaudu. On olnud ka arvamusi – ma arvan, et pigem siis tuli see mõte, kui Töötukassas olid suured reservid –, et kuna see on tööga seotud, kas ei peaks Töötukassa neid kandma. Mis teie arvate nendest eri variantidest?

Aga seni, kuni pole uut otsust, on loomulik, et Tervisekassa jätkab haiguslehtede maksmist. Ta jätkab ka praegu, lihtsalt küsimus on selles, millise mudeli alusel ta neid haiguslehti maksab – kas 2009. aastal majanduskriisi ajal kehtestatud ja nüüd taas tekkinud negatiivse stsenaariumi järgi või meie pakutava mõnevõrra positiivsema alternatiivi alusel. Irja Irja Lutsar, palun! Lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja, tänan väga põhjaliku ettekande ja vastuste eest! Aga minul on niisugune küsimus. Töövõimetuslehtede süsteem on üsna vana, aga elu on läinud edasi, elu on muutunud. Kas ei ole sellist arvamust või kas te olete arutanud, et kogu see töövõimetuslehtede süsteem vajaks ümbertegemist? Mõni haigus kestabki ainult kaks päeva. Võib‑olla võiks olla ka mingi selline haiguspäevade

Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, tere hommikust! Ma räägin sellest eelnõu arutelust. See toimus koos kahe teise eelnõu aruteluga, mille Keskerakond tagasi võttis. Aga jäi siis see üks. Kuna need kolm olid väga sarnased, siis arutelu toimus koos, aga menetluslikud otsused tehti eraldi. Tanel Kiik juba selgitas eelnõu sisu, samamoodi selgitas ta seda ka komisjonis.Komisjonis oli lisaks komisjoni liikmetele

ei ole võimalik toetada, kuna meie riigi rahanduslik olukord on väga keeruline. Ta tõi välja, et ravikindlustuse vahendid on äärmiselt piiratud ja et see eelmine eraldis oli erakorraline eraldis COVID-i-perioodiks ja hetkel seda ei ole Tervisekassa Tervisekassa eelarves. Tegemist on ikkagi pikaajalise eelarvevahendiga, mida oleks vaja. On küll planeeritud uusi arutelusid sel teemal Vabariigi Valitsuses.

mida ei olnud otseselt küll arvutatud. Hinnanguline suurus oli olemas. Nagu siin Tanel Kiik ütles siin, ütles ta ka komisjonis, et tegu on poliitilise otsusega. Seejärel juhiti tähelepanu sellele, et tulumaksuvaba miinimumi muutmine tuleks ära jätta ja nii edasi. Toodi välja, et kuna praegused maksuseadused jõustuvad alles tulevikus, aga eelnõu on planeeritud jõustuma varem, siis ka need need Keskerakonna pakutud katteallikad ei ole kohe kättesaadavad. Oli ka arutelu haiguslehtede statistika üle. Meile lubati saata andmed. Ma isegi ei tea, minu teada ei ole veel haigekassa meile saatnud andmeid haiguslehtede statistika kohta, kuigi tegelikult on see minu teada olemas haigekassa kodulehel. Ma Siis oli arutelu sellest, kuidas mujal maailmas haiguslehti hüvitatakse. Näiteks see ongi hästi tavapärane paljudes riikides, esimesed päevad ei ole kompenseeritud või neid kompenseerib tööandja või tehakse seda tööandjaga kokkuleppel. On erinevaid allikaid, kust kompenseeritakse haigushüvitisi, ja on olnud ka arutelu selle kohta, et see võiks üldse käia töötukassa kaudu, mitte haigekassa kaudu ja nii edasi. Toimus ka see arutelu,

arutelu selle koha peal lõppes, siis tehti menetluslikud otsused. Otsustati konsensuslikult võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28. septembril sellel aastal, samuti otsustati (konsensuslikult) määrata juhtivkomisjoni esindajaks mind, Karmen Jollerit.

ja teisalt lahendab see võib-olla ka neid küsimusi, millele viitasid siin head kolleegid Eero Merilind, Jaak Aab, Andrei Korobeinik ja professor Irja Lutsar. See puudutab just nimelt seda tulude-kulude vaadet ja ka võib-olla selle süsteemi ajakohastamise poolt. Tegelikult siin on päris mitu erinevat vaatenurka. Millises ajalises perspektiivis me võiksime jõuda konkreetsete ettepanekuteni mõlema küsimusega tegelemiseks? Mina olen igal juhul valmis nendesse aruteludesse panustama. Neid Neid ajaperspektiive me komisjonis ei arutanud. Minu isiklikku arvamust te olete ajakirjandusest lugenud ja kõiki muid avalikke asju saab lugeda avalikest kohtadest. Me praegu arutame komisjoni teemasid. ettekandja, ma tänan teid. Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimised? Sõnavõtusoove ei ole, seega me läbirääkimisi ei ava. Juhtivkomisjoni seisukoht on eelnõu 205 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

poolt 44, vastu 12, erapooletuid ei ole, on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 205 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

härra eesistuja! Head kolleegid saalis ja need, kes vaatavad meid taevakanalite kaudu!

Eesti Reformierakonna, Erakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisliidu programmis aastateks 2023–2027 on kokku lepitud plaan tõsta ettevõtte tulumaksu 2% võrra. Koalitsiooni soov tõsta ettevõtte tulumaksu 2% võrra on ajendatud plaanist kaotada eraisiku sissetulekust sõltuv maksuvaba tulu ehk nõndanimetatud maksuküür, millega tekitatakse riigieelarvesse hiiglaslik puudujääk. Isamaa ei toeta riigieelarvesse hiiglasliku puudujäägi tekitamist ja selle lappimist maksutõusudega. On üllatav, et Reformierakond, kes enne oli justkui tuntud kui ettevõtjate erakond, selliseid ettepanekuid üldse saali toob.

endiste ettevõtjate portfelle kandvad järeltulijad, kes ei saa majandusest ja majanduskasvust väga palju aru. Vähemalt nii tundub. On ebameeldiv, kui sa oled ettevõtja ja sinu arvestused saavad kesta ainult aasta, kaks või kolm, sellepärast et sa ei tea, mida uus valitsus jälle välja mõtleb. Ja välja mõeldakse neid asju ka arusaamatutel põhjustel. Kui Isamaa oli valitsuses Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatidega, võeti vastu seadus, kus

Üldse on arusaamatu see, kuidas ettevõtjatesse suhtutakse. Praegu lajatatakse igasuguste maksudega, mis tegelikult pärsib ettevõtlust. Nüüd tuleb jälle uus maksutõus

on jälle hoop, sellepärast et kui sul näiteks on emaettevõte ja sa tahad tütarettevõttele maksta dividende, siis sa pead kõigepealt maksma ära dividendimaksu, sest tütarettevõttest investeeringuid tehes pead sa arvestama juba 22% väiksema summaga. Meil siiamaani kehtinud süsteem,

Ühesõnaga, ei ole siin väga pikalt mõtet rääkida. Isamaa on alati olnud stabiilse maksusüsteemi poolt. Pidev leiutamine – ma ei tea, mis eesmärkidel – ja uute maksude loomine, süsteemis segaduse tekitamine, on igale ettevõtjale suur probleem. Me võime lähiaastatel näha, kui tõesti kogu see maksupakett lõpuks vastu võetakse, vaatamata sellele, et me üritame sellele vastu seista, et paljud ettevõtted lähevad pankrotti, paljud inimesed jäävad tööta. Kui inimesed jäävad tööta, siis nad hakkavad vaatama, kust leida tööd, lähevad jälle – nagu 2009. aastal 100 000 eestlast lahkus naaberriikidesse tööd otsima. Lõpuks ei ole meil ei maksumaksjaid ega ka riigieelarves raha, et elementaarsete riigile vajalike teenustega hakkama saada. Sellepärast

Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Tere hommikust! Rahanduskomisjon arutas Isamaa fraktsiooni esitatud eelnõu "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta ettevõtte tulumaksu protsendipunkti võrra" 19. septembri istungil. Eelnõu algatajat esindas Aivar Kokk, kes eelnõu nii pikalt ei tutvustanud, nagu täna tutvustati, vaid viitas, et eelnõu sisu on küllalt täpselt kirjeldatud pealkirjas. Samuti ei olnud komisjoni liikmetel eelnõu algatajate esindajale küsimusi.

Komisjon langetas menetluslikud otsused: võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. See on

arvamus olnud teine? Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida. Võib-olla oleks talle olnud küsimusi, kui ta oleks teemat põhjalikumalt avanud.

algatada tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, et kehtestada täiendav tulumaksuvaba tulu alates esimesest lapsest.Ega ma siin pikalt ei pea seda selgitama, sellepärast et seesama maksuvaba tulu alates esimesest lapsest on juba tegelikult Eestis kehtinud ühe aasta. Ilmselgelt on see väga vajalik. Reformierakond on pidevalt kritiseerinud Isamaa erakonda selle

Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, et kehtestada maksuvaba tulu alates esimesest lapsest" eelnõu arutas komisjon 19. septembri istungil. Aivar Kokk esindas algatajaid ja pikemalt ei peatunud tutvustamisel, vaid piirdus lakooniliselt viitega eelnõu [pealkirjale]. Komisjoni liikmetel esindajale küsimusi ei olnud. Juhin tähelepanu, et eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Sa oled Reformierakonna liige ja võidelnud justkui võrdsete õiguste eest siin paljulapseliste perede toetuste äravõtmisel. Selle kohta on mul ka küsimus. Miks te olete vastu

Maksuvaba tulu esimese lapse kohta või üldse laste kohta peab vaatama samas komplektis lastetoetustega. Kui vanem saab maksuvaba tulu, siis saavad seda maksuvaba tulu kasutada need vanemad, kellel on suurem sissetulek

kõige rohkem abi, kes üksinda last kasvatavad, ei pruugi saada riigilt maksuvabastust, kuna neil pole maksustatavat tulu. Seetõttu on eelistatud lastetoetusi, mis kehtivad universaalselt, sõltumata sellest, kas lapsevanemal on maksustatavat tulu, millest täiendavalt mahaarvamisi teha. Hea ettekandja, tänan! Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimised? Läbirääkimisi avada ei soovita, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.Head

eelnõu, milles otsustatakse Riigikogus teha Vabariigi Valitsusele järgmine ettepanek: loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu eluasemelaenude intresside

on kokku lepitud, et kaotatakse täiendav maksuvaba tulu eluasemelaenude intresside eest. Silmas peetakse tulumaksuseaduse §‑s 25 sätestatud maksuvaba tulu kaotamist.

Praegune intresside kompenseerimine noortele peredele oleks eriti vajalik, sest hetkel, kus euribor on tõusnud taevasse, intressid on selle võrra kordades suuremad, on peredel keeruline hakkama saada. Eriti raske on loomulikult maal. Nüüd veel lisandub sinna muid "rõõme", nagu automaks, automaks, käibemaksu tõus ja ettevõtete tulumaksu tõus, väga palju maksutõuse. Ongi selline tunne, et meie riik ei hooli enam peredest, sellest, et neil oleks eluase. Kui praegu intressid tõusevad lakke, pered ei jõua enam maksta pangalaenusid, siis on väga suur oht, et nad kaotavadki oma eluaseme, lõpuks kogu elu koondubki ainult linnadesse ja maaelu hääbub. Ega siin ei olegi vaja pikemalt midagi selgitada. Isamaa on maksutõusude vastu ja ka intresside maksuvaba tulu kaotamise vastu.

Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu eluasemelaenude intresside eest" eelnõu arutas rahanduskomisjon 19. septembri istungil. Algatajaid esindas Aivar Kokk, kes oli üsna lakooniline eelnõu tutvustamisel. Samuti ei olnud komisjoni liikmetel algatajate esindajale küsimusi. Juhin tähelepanu, et eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Komisjon tegi menetluslikud otsused: võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. See on komisjonis toimunu kohta ettekandja, tänan! Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, seega läheme lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.